Колеги, я прошу запросити депутатів в зал, прошу і секретаріат, і голів фракцій запросити депутатів в зал.

Отже, колеги, прошу приготуватися до реєстрації. Прошу приготуватися до реєстрації і прошу зареєструватися, колеги. Прошу провести реєстрацію.

залі зареєстровано 352 депутати. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

Отже, колеги, після обіду в нас передбачений блок питань правоохоронної діяльності, серйозно і фахово пропрацьований комітетом. І ми переходимо до його розгляду. законом стоїть проект Закону про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення.

Колеги, я перепрошую, у нас певна дискусія.

Шановні колеги, просимо повертатися до сесійної зали. Розпочинається вже наша робота для того, щоби ми могли обговорювати і голосувати за законопроекти. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, перепрошую, у нас перед правоохоронною діяльністю є ще проект Постанови про призначення позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради Луганської області (5247). І, власне, ми маємо розглянути його і потім вже переходимо до правоохоронної діяльності, колеги. Я прошу усіх зайняти місця робочі. Зараз я поставлю на голосування пропозицію про розгляд за скороченою процедурою і прошу всіх підтримати дану пропозицію, колеги. Прошу зайняти робочі місця. Прошу до голосування. Отже, колеги, ми переходимо до розгляду 547 – проект Постанови про призначення позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради Луганської області. І я прошу вас підтримати розгляд даного законопроекту за скороченою процедурою, колеги. Прошу підтримати за скороченою процедурою розгляд. Будь ласка, прошу проголосувати. І прошу підтримати, колеги. Будь ласка, прошу підтримати. Скорочена процедура. Підтримайте, колеги, щоб ми змогли розглянути блок правоохоронної діяльності. 150 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до слова Шахова Сергія Володимировича для доповіді.

колеги! Шахов Сергій Володимирович, 114 округ, Луганщина. Сьогодні на Луганщині склалася дуже складна проблема. Місто Сєвєродонецьк – це є обласним містом Луганщини. Воно практично захоплено з середини депутатським корпусом. І якщо ми сьогодні наведемо порядок в місті Сєвєрдонецьку, ми зможемо навести порядок у всій нашій країні. Сьогодні місто свідомо доводиться до колапсу: економічного, фінансового, соціального. Якщо сьогодні для країни зима – це важкий період, то для Сєвєродонецька це справжня катастрофа. Поки депутати розкрадають десятки мільйонів гривень, звільняють законного очільника міста вже вчетверте, і для цього є всі законні підстави, і суди виграні. Сьогодні місто Сєвєродонецьк віддав за кожну фракцію практично, за кожну політичну силу проукраїнську свої голоси. Ще рік тому Сєвєродонецьк базував на комуністах і Партії регіонів. Сьогодні він базується і віддав 60 відсотків за проукраїнські сили. Я сьогодні прошу кожного з вас підтримати цей проект рішення. прошу кожного з вас сьогодні підтримати сєвєродончан, які страждають. Шановні колеги, якщо є у вас до мене питання – будь ласка, я готовий. Шановний пане Сергію, я переконана, що у депутатів є запитання щодо ситуації в Сєвєродонецьку і до вас, але скорочена процедура розгляду цього питання не дає такого зараз шансу задати запитання вам як доповідачу. Тому я прошу вас пройти на місце на вашу. Сідайте, будь ласка. Ми з вами домовимося після обговорення як доповідачі, як ми діємо далі. Ми рухаємося далі, шановні колеги. Насправді, питання, яке обговорюється, воно, дійсно, дуже важливе і багато хто з вас буває

який сьогодні, на жаль, через ці драматичні події відсутній в сесійній залі, і тому він не може доповідати цей законопроект. Але я хочу зачитати, є рішення позитивне профільного комітету. Профільний комітет просить підтримати… Так, шановний пане Ігоре, я розповідаю рішення комітету, коли немає співдоповідача. І я маю представити, як зараз ведуча цього засідання, яким є рішення комітету. Правильно? А тепер ми переходимо… Я ще раз акцентую увагу, колеги, що рішення комітету позитивне, і тепер я прошу вас записатися: два – за, два – проти. Дякую.

Шановні колеги, фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати в повному складі ідею Постанови про призначення позачергових виборів у місті Сєвєродонецьк. Дійсно, сьогодні в Сєвєродонецьку саме міська рада вже виходить, дії її виходять за межі будь-якого здорового глузду і це показова ситуація, в тому числі стала тоді, коли родинам військовослужбовців відмовили у допомозі всього в 32 тисячі гривень кожному і в той же час місцева влада без докоріння сумління ухвалила програму освоєння 35 мільйонів гривень на придбання 150 сучасний контейнерів для сміття. Тому ми дійсно повинні дати можливість місцевим мешканцям достроково обрати нову гідну міську раду для подальшого розвитку міста. Загалом же фракція вважає, що це питання потребує якнайшвидшого вирішення та просить підтримати і об'єднати зал саме у цьому питанні. Дякую. Дякую дуже вам. Будь ласка, Лозовой Андрій Сергійович передає Ігорю Мосійчуку слово, будь ласка. Шановні колеги, шановні мешканці Луганщини, жителі Сєвєродонецька. Звичайно міська рада Сєвєродонецька неодноразово порушувала звичайно, там процвітає корупція, звичайно, вона заслуговує на 100 відсотків на те, щоб іти на перевибори і щоб бути розпущеною. Але неможна розпустити одну міську раду і залишити на місці міського голову Казакова, вони мають іти всі і Казаков, і міська рада. Більше того, більшість міської ради і Казаков мають сидіти згідно українського законодавства і це факт, і це знають усі, хто був на Луганщині, хто захищав Луганщину, в незалежності від того, хто зараз які позиції займає, але це точно Казаков і вся та кліка, яка зараз утворила міську раду, мають піти, якщо ми хочемо бачити українським Сєвєродонецьк в майбутньому. Тому від імені фракції Радикальної партії прошу зняти даний законопроект з розгляду, направити на доопрацювання у комітет. Є всі підстави додати до виборів позачергових депутатів позачергові вибори міського голови Сєвєродонецька і призначити, буквально на наступному пленарному тижні розглянути, і призначити дострокові вибори Сєвєроденцької міської ради і міського голови. Слава Україні! Слава українській Луганщині. До слова запрошується Лапін Ігор Олександрович, "Народний фронт". Будь ласка. 16:20:32 ЛАПІН І.О. Доброго дня. Шановні колеги, я, відверто кажучи, не можу зрозуміти, тобто є пропозиція розпустити раду, а залишити одноосібно керувати ви знаєте, може у мене дежавю, але тим не менше, якщо хтось має сидіти у тюрмі, то нехай він сідає у тюрму і, будь ласка, давайте будемо його туди сажати. Але залишити йому сьогодні повноваження, ми розпускаємо раду, до нових вибрів не понятно, що буде творитися, і міський голова, за якого говорив тільки що колега Мосійчук, буде одноосібно управляти містом. Це одне зауваження. Інша сторона, я хотів би зважити на той факт, що взагалі, я розумію, коли немає міського голови, тоді ми можемо Верховною Радою реагувати, призначати вибори. Давайте ми все-таки будемо жити у правовому полі, бо завтра комусь не сподобається міська рада Києва з головою, і ми будемо тут вирішувати, вибори будемо робити кожного місяця. Тому я прошу все-таки бути перш за все юристами і у даному випадку не схилятися до таких от популістичних закликів. І якщо є людина, має злочини, якщо він сепаратист, то давайте його посадимо у тюрму. Дякую. Дякую. Слово надається першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. І прошу запросити депутатів у зал і прошу голів фракцій змобілізувати максимально депутатів. Будь ласка, пані Ірина. 16:21:52 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, дозвольте з місця, будь ласка, по суті цієї постанови, не виходити на трибуну. Справедливо всі виступаючі зазначили, що це місто Сєвєродонецьк, яке по суті є сьогодні столицею Луганської області, і саме там знаходиться військово-цивільна адміністрація, воно потребує посилення влади. І якщо говорити про ті претензії, які сьогодні до київського… до луганського… Сєвєродонецького міського голови, то там йдуть судові процеси. І відповідні органи мають дати відповіді на ці питання. Якщо є бажання і потреба, щоб було проведено і ці вибори, треба готувати відповідну постанову. Але ситуація там реальна раді страшна. І ми маємо не затягувати це рішення. Ми мали тільки що коротку от розмову з представниками профільного комітету. Моя пропозиція в цій постанові зафіксувати дату виборів – 30 квітня, тому що до цієї дати встигнуть підготуватися якраз відповідні комісії і провести згідно закону, і зараз це проголосувати. Якщо є потреба, там, щоб були перевибори і міського голови. Подавайте давайте відповідну постанову, будемо її голосувати. Але ми не можемо зараз затягувати це питання, це ненормально, коли ціла прифронтова область і ключове її місто залишаються без нормальної влади безчинства, небажання, насправді, виконувати повноваження влади, антиукраїнські настрої. Це треба з цим припиняти бавитися і взяти на себе сьогодні відповідальність. Я прошу колег проголосувати сьогодні цю постанову зафіксованою датою виборів 30 квітня. Шановні колеги, обговорення завершене. Поправка була озвучена Іриною Геращенко. Я прошу запросити депутатів в зал, ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, колеги, просимо заходити в зал. Ще хвилина, ще не виступала "Воля народу". Сергій Мельничук 1 хвилина, поки депутати збираються, включіть мікрофон. І прошу усіх запросити в зал. Будь ласка, Сергій Мельничук, 1 хвилина. Сергій Мельничук, група "Воля народу". Колеги, це обов'язково треба прийняти рішення по перевиборам в даному регіоні, в даному місті і голову також потрібно міняти, якщо

Голова комітету говорить, що ми зараз цього не можемо зробити, ми можемо там внести окремою постановою, колеги. Колеги, будь ласка, займаємо робочі місця. Прошу максимально змобілізуватись, зайняти робочі місця, колеги, будь ласка, заходимо в зал. Можемо переходити до прийняття рішення? Колеги, я ставлю на голосування проект Постанови про призначення позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради Луганської області (номер 5247) з поправкою, яку озвучила під стенограму Ірина Геращенко, за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги, за основу і в цілому 5247. Прошу підтримати, колеги, голосуємо, прошу проголосувати. 16:26:06

була друга пропозиція, яка має бути по Регламенту, – в комітет на доопрацювання. Ви підтримуєте таку пропозицію? Колеги, давайте всі змобілізуємся тоді навколо другої пропозиції направити в комітет… Не виходьте з залу. максимально зайти в зал і прошу підтримати цю пропозицію, колеги, будь ласка. Готові до прийняття рішення?

(5247) повернути в комітет на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Будь ласка, прошу проголосувати, голосуємо, колеги. Прошу підтримати, щоб ми не втратили постанови. Два голоси, не встигли, я бачу, прошу зайти. Колеги, будь ласка, прошу зайти в зал, запросіть депутатів в зал. Я поставлю на повернення і потім я ще раз поставлю цю пропозицію. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця, будь ласка. Я ставлю пропозицію повернутися спочатку до проекту постанови 5247. Колеги, будь ласка, прошу проголосувати за повернення до 5247, а потім я поставлю повернути в комітет. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, повернутися до 5247, голосуємо, прошу підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Колеги, я ще раз поставлю повернути, повернення, колеги. Прошу змобілізуватися, я ще раз поставлю повернутися. Прошу зібратися, колеги, прошу зайняти робочі місця. Отже, я ставлю перше голосування повернутися, а потім, наголошую, повернути в комітет на доопрацювання, я потім поставлю. Отже, я ставлю на голосування повернутися до розгляду проекту постанови 5247. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо повернутися до розгляду.

Колеги, не ходіть по залу під час голосування. Давайте швиденько, колеги, ще раз, ставлю на повернення до 5247. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати, прошу підтримати!

остання пропозиція – це суб'єкту законодавчої ініціативи, давайте об'єднаємося навколо неї. Остання по Регламенту пропозиція – повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу всіх сконцентруватись і остання пропозиція передбачена Регламентом, я її поставлю на голосування, якщо вона не буде підтримана тоді законопроект буде відхилений. Прошу всіх сконцентруватись, прошу активізуватись до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію проект постанови 5247 повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! 231 – за. Рішення прийняте. Отже, колеги, ми переходимо до блоку питань… Колеги, я ще раз поставлю, лишайтесь на місцях, колеги, прошу всіх лишатися на місцях, я ще раз поставлю на голосування, останню пропозицію. Отже, прошу всіх зайняти робочі місця я ставлю ще раз на голосування пропозицію 5247 повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати, голосуємо колеги! Прошу підтримати! Це компромісна пропозиція, прошу всіх підтримати, прошу голосувати, голосуємо, колеги! Повернення суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Голосуємо. 230 – за, рішення прийняте. Я прошу одну хвилину – Ірині Геращенко. Шановні колеги, я хочу звернути увагу, що… які фракції сьогодні не голосували за цю важливу постанову: "Опозиційний блок" і "Самопоміч". І мова йде про, дійсно, прифронтове місто, яке сьогодні потребує оновлення влади, бо там, насправді, немає української влади сьогодні. Я хочу звернутися до профільного комітету і до автора законодавчої ініціативи оперативно підготувати цю постанову, внести дату перевиборів – 30 квітня, внести її до парламенту, а через два тижні, коли буде голосування, нам треба це оперативно підтримати. Це є ненормально, що ми рвемо на себе вишиванки за український Донбас, але не можемо підтримати місцеве населення, яке вимагає змінити там міськраду. Розумієте, що відбувається? (Оплески) І мера, який цього заслуговує. І принагідно хочеться звернутися до правоохоронних органів, щоб вони подивилися взагалі, що там з мерами відбувається, які по 20 років сидять, "тирять" досі, дуже часто в цих містах прифронтових, і ніяк і ніхто не розбереться зі справами, у тому числі, за сепаратизм. А там є з ким говорити на цю тему. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до блоку правоохоронної діяльності. І першим в нас стоїть проект Закону про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення (5259, 5259-1 і 5259-2). Прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Будь ласка, скорочену процедуру, колеги, прошу підтримати. За-180 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді першого заступника міністра юстиції Севастьянову Наталію Іларіонівну. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні народні депутати! Блок правоохоронної діяльності ми з вами відкриваємо сьогодні дуже важливим законом. Прошу вас звернути на нього вашу увагу. У листопаді 2015 року в цій залі ви прийняли дуже важливе і дуже правильне рішення. У зв'язку з тим, що в українських СІЗО та тюрмах сьогодні у нас дуже складні умови відбування покарання, у зв'язку із тим, що суди дуже довго розглядають справи і іноді люди по 4-5 років очікують в СІЗО рішення суду, ви створили формулу, за якою один день в СІЗО зараховується як два дні відбування покарання. Але на практиці ситуація вийшла на інший рівень. Ми бачимо, що за цей період часу більше 6 тисяч осіб вийшли на свободу, 11 відсотків з них вже скоїли повторні правопорушення і повернулися в місця несвободи. Злочини інших ще розслідуються, тому сьогодні уряд просить вас розглянути пропозицію щодо іншої формули, за якої ті особи, які вчинили особливо тяжкі злочини – це вбивства, зґвалтування, їх строк покарання буде зараховуватися один день в СІЗО за один день позбавлення волі. А особи, які вчинили легкі злочини, для тих ми залишимо ту формулу, яку ви прийняли в цій залі: один день в СІЗО за два дні позбавлення волі.

Тепер я запрошую до слова автора альтернативного законопроекту народного депутата України Євгенія Мураєва. Будь ласка, пане Євгене. Євген представляє законопроект 5259-1. Шановні колеги, в результаті застосовування, так званого, Закону Савченко було звільнено від подальшого відбування покарання понад 7,5 тисяч осіб з місць позбавлення волі. Більшість з них були засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. На наповненість СІЗО нові норми майже не вплинули, бо загалом звільнено було лише один відсоток від загальної кількості осіб, що там перебувають. Крім того, багато із вказаних осіб вчинили рецидиви злочинів. Тому очевидно, що "закон Савченко" є несправедливим і соціально шкідливим, а зміни внесені до статті 72 Кримінального кодексу потребують скасування. Урядовий законопроект, альтернативний проект народного депутата Купрія, залишають чинну редакцію норми та доповнюють її додатковими правилами. Ними пропонується встановити різний режим зарахування строку попереднього ув'язнення залежно від критеріїв тяжкості вчиненого особою злочину, повторності та строку відбутого попереднього ув'язнення. Зазначені пропозиції не враховують, що на практиці особам, які вперше засуджуються за вчинення злочинів невеликої або середньої тяжкості, як правило, призначають покарання, не пов'язані з позбавленням волі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до них майже не застосовується. Встановлення таких правил призведе до неоднакових умов зарахування строку попереднього ув'язнення до строку покарання для різних засуджених. Отже, це призведе до правової нерівності між різними особами, до яких застосовується один і той же запобіжний захід: тримання під вартою. Це не відповідає, зокрема, статті 24 Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод статті 5-ї, 6-ї, 8-ї, 13-ї. В свою чергу, це не є обґрунтованою підставою для задоволення Європейським судом з прав людини відповідних позовів проти України. Наша держава посідає перше місце по навантаженню Європейського суду. Кількість позовів проти України зашкалює… ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки вам потрібно? Одну хвилину, будь ласка, автору дайте законопроекту завершити. Кількість позовів проти України зашкалює та наближається до 20 тисяч на рік. Це 22 відсотки від усіх позовів у 2016 році. Така ситуація тягне за собою негативні економічні наслідки. Тільки за 2015-2016 рік Україною з державного бюджету виплачено за за рішенням Європейського суду з прав людини суму більш ніж 1 мільярд 200 мільйонів гривень. В порівнянні з 2011-2012 роками сума зросла в 20 разів, тобто зазначені законопроекти не вирішують існуючих проблем, а лише їх посилюють. Запропонований мною законопроект 5259-1, на відміну від інших, передбачає повернення до попередньої редакції частини п'ятої статті 72 Кримінального кодексу України, узгодженою з системою норм цього кодексу. Він встановлює справедливий порядок зарахування судом строку попереднього ув'язнення строк покарання, а також усунення умов для погіршення криміногенної ситуації в країні. підтримана Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України з певними невеликими уточненнями, які доцільно врахувати при підготовці законопроекту… Будь ласка, альтернативний законопроект зараз представляє автор законопроекту Віталій Купрій. Це законопроект № 5259-2. Будь ласка, пане Віталію. Я перепрошую, що у нас відбулися збої по регламенту. як правозахисник, який вже більше 10 років займається тим, що опікується правами людей, я голосував за закон так званий Савченко (день – за два попереднього ув'язнення), тому що що хотів підтримати наших громадян, які без встановленого рішення суду тримаються і зараз в нелюдських умовах, іноді виходять з цих СІЗО з каліцтвом, гинуть там. Для того, щоб стимулювати державу, щоб вона здійснила реформи в пенітенціарній службі. Я вам хочу нагадати приклад, який зараз є в Грузії. Михаіл Саакашвілі свого часу зробив з Грузії кримінальну державу, майже кожен десятий громадянин був в тюрмі, людей там знущалися, їх ґвалтували, принижували. Слава Богу, ця ситуація наразі змінилася. Разом з депутатами я відвідав минулого року Грузію і побачив, яка реальна реформа в пенітенціарній системі там відбулася. Там, по-перше, немає СІЗО взагалі. Люди тримаються в одних і тих же умовах, що засуджений, що незасуджений, можливо, тільки умови допуску до цих людей. Вони мають можливості дивитися телевізор, грати в футбол, грати в шахи. Люди, я ще раз хотів наголосити, вони ще не засуджені і не визнані судом винними, але вони в людських умовах. Що відбувається у нас в державі зараз, ви бачите. Ці битком набиті буцегарні, битком СІЗО, і ніхто не відповідає зараз за те, що відбувається. Ми пропонуємо альтернативний варіант – не відміняти "закон Савченко" так званий, а застосувати ті строки, наприклад, людина звинувачується в нетяжкому і середньому злочині до 4 місяців, якщо він тримається там, це – один за один, потім – один до двох. Або особливо тяжкі і тяжкі, це більше 6 місяців. Ми на комітеті обговорювали питання і можливо дійти до такого висновку, що трохи переглянути від першого до другого читання ці строки і сказати так: є граничні терміни досудового слідства, якщо вони перевершені, значить слідство неправомірне, людей тримають в СІЗО неправомірно. Якщо зараз для малозначних злочинів граничні терміни складають 6 місяців, а до тяжких і особливо тяжких 12 місяців, то можливо використати цю межу таку і сказати: якщо далі людина тримається і справа не передається до суду, то значить це протиправно і держава має відповідати. Прошу підтримати наш альтернативний законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми вислухали авторів трьох альтернативних законопроектів, урядовий і двох депутатів, і зараз по всім трьом законопроектам позицію профільного комітету представить голова Комітету з питань законодавчого законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін. Будь ласка, пане Андрію. поданий Кабінетом Міністрів проект Закону України про внесення змін до статті 72 Кримінально кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення, тобто номер 5259 та альтернативні до нього законопроекти по народним депутатам Мураєвим і народним депутатом Купрієм (5259-2). Подані проекти мають спільну мету, а саме внесення змін до чинної редакції статті 72 "Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення" Кримінального кодексу України, яка, зокрема, передбачає зарахування попереднього ув'язнення у строк покарання у вигляді позбавлення волі з розрахунку 1 день попереднього ув'язнення за 2 дні позбавлення волі. Дану норму було введено в дію Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України від 26.11.15 року.

Проаналізувавши положення законопроектів, народні депутати України, члени комітету зазначають, що кожен з проектів пропонує свій механізм регулювання процедури зарахування строку попереднього ув'язнення до строку покарання, визначеного судом. комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду на пленарному засіданні у першому читанні проект №5259-2 прийняти за основу, а проекти 5259 та 5259-1 відхилити. Але колеги, я вважаю, що будь-яке обговорення, будь-яка з цього приводу дискусія на користь рішення цієї проблеми. Дякую за увагу. Дякуємо вам за представлену позицію комітету. Шановні колеги, зараз ми обговорюємо всі 3 законопроекти альтернативні з цього питання. І я прошу записатися від фракцій і груп на обговорення. Будь ласка, колеги.

Сергій Власенко, будь ласка, представляє позицію "Батьківщини". 16:46:08 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, пані головуюча. Ну, по-перше, навколо цього закону, не тих законів, які ми зараз розглядаємо, а базового закону дуже багато інсинуацій, спекуляцій, маніпуляцій і всього іншого. Представник Міністерства юстиції, виступаючи, сказала, що дійсно є величезна проблема, коли люди по суті без суду перебувають у слідчих ізоляторах. У слідчих ізоляторах… Правда, вона сказала, що до 5 років, але я наскільки знаю, є випадки в Україні, коли людина 10 років, 10 років людина без вироку суду знаходилася у слідчому ізоляторі. Але цей закон вирішував не лише проблему поганих умов тримання у слідчих ізоляторах, насправді, цей закон вирішував проблему захисту прав людину, коли людина взагалі без суду сиділа по суті у місцях позбавлення волі. Тому проблема ця існує. Але, на жаль, з боку правоохоронних органів розпочалися масові спекуляції, що люди, які нібито вийшли по цьому закону, вчинили злочин і це є величезна проблема. Насправді, цей закон нікого не звільняв від відповідальності. Ці люди і так, і так вийшли б на свободу. Хтось вийшов на 2 місяці раніше, хтось на 3 місяці раніше, хтось на 4 місяці раніше, але вони б все одно вийшли на свободу. І в тій ситуації, коли українські правоохоронні органи не можуть забезпечити своєї основної функції профілактики правопорушень, вони переводять стрілки на нібито недолугість закону, на нібито нестаток правових інструментів. Все у ниє є. Але треба не фейкові реформи правоохоронних органів проводити, а проводити реальні реформи правоохоронних органів і тоді у нас не буде випадків, що люди будуть виходити тюрми тюрми і продовжувати скоювати злочини. Але фракція "Батьківщина" підтримує 2 законопроекти із 3, які запропоновані до розгляду… Будь ласка, дайте завершити 30 секунд. ВЛАСЕНКО С.В. Дякую. Ми підтримуємо і урядовий законопроект, і законопроект народного депутата Купрія в тих запропонованих редакціях, тому що вони, в принципі, базуються на тих принципах, про які я говорив в своєму виступі. Вони захищають права людини і вони, в принципі, не дозволяють правоохоронцям необмежений термін тримати людей в СІЗО. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за позицію фракції представлену. Тепер, будь ласка, від Радикальної партії Ігор Мосійчук, йому передають слово. Будь ласка, пане Ігорю. Шановні колеги! Шановний український народе! Рівно 3 роки тому, завтра буде, як цей парламентський зал проголосував постанову ініційовану Олегом Ляшком і 23 політв'язня, в тому числі і я, вийшли на свободу з стін Лук'янівського СІЗО. Я всім дякую присутнім тут, дуже багато людей доклало до цього зусилля, з тих, хто навіть зараз є в цьому парламентському залі. За два з половиною роки незаконного ув'язнення, а незаконне ув'язнення визнано судом, крім парламенту, я бачив дуже багато речей. Я бачив жахливі умови в'язниць. Я бачив людей невинних, які катуються і караються незрозуміло за що, але так само, я бачив і злочинців, і одне й друге відкинути неможна. Чи справедливо діє Закон Савченко і чи потрібно його змінювати, і чи потрібно було його примати. Приймати його треба було однозначно тому що умови в СІЗО, які є зараз, є нестримними і багатьох людей тримають там за ґратами незаконно. Але в той же час, я абсолютно поділяю думку про те, що є рівень злочинності, який зростає від того, що люди, які є невиправними, виходять на волю. Тому підсумовуючи: фракція Радикальної партії підтримує законопроект нашого колеги Віталія Купрія. Чому? Урядовий ми не підтримуємо. І вас прошу, пані Наталя, передати: тільки через одне - через неповагу міністра юстиції до Комітету профільного з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Тому що міністр мав би не тільки париться, а й прийти на комітет і захищать законопроект. Друге. Пана Мураєва законопроект не підтримуємо. Тому що хай пан Мураєв сам піде в СІЗО, посидить без вини винуватий, а потім скасовує усе підряд і саджає всіх, і скасовує. Тому підтримуєм закон Віталія Купрія. Дякую. Зрозуміла позиція. Будь ласка, від групи "Воля народу" Сергій Мельничук, з місця він буде презентувати. Я прошу колегу Одарченка присісти, щоб ми бачили колегу Мельничука. Шановні громадяни! Нам заступник міністра озвучувала, що, наприклад, одні, які підозрюються, можуть отримувати день за два, а інші день за день. А ви читали ІІ розділ Конституції України? Згідно ІІ розділу Конституції, у нас всі люди однакові, вони всі в рівних правах і поки людина не осуджена, вони всі рівні. Тому, як пропустив профільний комітет це, я дивуюся. Дякую.

Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Знаєте, колеги, дійсно, коли в цьому парламенті ми ухвалили законопроект, який називають ім'ям одного з наших колег, ми мабуть не розуміли в тій ейфорії, яка відбувалася тоді, які може жахливі наслідки принести цей законопроект нашому суспільству? Він дійсно мав антисоціальні наслідки і про це є офіційна статистика. Ми знаємо, що на сьогодні більше ніж 7 тисяч осіб вийшли із слідчих ізоляторів, із колоній із виправних установ нашої держави саме за результатами ухвалення цього закону. І вже дійсно, як наголосила пані заступник міністра юстиції, більше ніж 11 в слідчі ізолятори, потрапили в колонії, в місця відбування покарань. Але я хочу, щоб ми замислилися за що вони туди потрапили? Вони потрапили туди не за дрібні крадіжки, вони потрапили туди за тяжкі злочини, вони потрапили туди за зґвалтування, за грабежі, за вбивства. І сьогодні ми розказуємо про те, що цей закон не має антисоціальних наслідків, це повна нісенітниця. Тепер ті, хто розказують, що хтось там був в Грузії, як там гарно в колоніях і так далі. Да в колоніях не може бути гарно, апріорій, це місця відбування покарання. Але зараз, на сьогодні, іде реформування, іде реформування нашої пенітенціарної системи. І ми знаємо, що Міністерство юстиції зараз ліквідувало повністю пенітенціарну

питання не в тому, що нам треба реформувати чи не реформувати пенітенціарну систему, треба правоохоронні органи змушувати працювати, щоб людям не доводилося сидіти більше ніж десять років в буцегарнях. ми сьогодні підтримуємо урядовий законопроект, вважаємо, що його треба взяти за базу, а ті законопроекти, які є альтернативними… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. А, ви завершили, так? "Народний фронт" підтримує законопроект урядовий. Колеги від фракцій і груп, чи всі бажаючі… так, я знаю, зараз від позафракційних. Від "Народного фронту" виступ був, залишилися "Опозиційний блок", "Блок Петра Порошенка", ні, від вас виступили. Від позафракційних, будь ласка, Надія Савченко, будь ласка. Я прошу колег повертатися до сесійної зали, тому що за хвилину відбудеться голосування. Прошу повертатися до сесійної зали. Колеги, може, коли ми нарешті вже розберемося з цим законом я перестану так часто чути своє ім'я в цій сесійній залі і взагалі, своє прізвище? Закон був правильний, від нього треба було, беручи його за основу, дійсно, розвивати реформу пенітенціарної і судової системи, і системи правопорядку. Тому що от тільки сьогодні приймався закон, який Радикальна партія назвала "драконівськими законами 37-х". Тобто, розказували, що знову будять людям зажимати руки в двері, знову будуть допитувати, знову змушувати брати на себе вину, і так було, і так є. І цей закон дійсно почав захищати людей від цього… Закон 5259-1 – це закон, який абсолютно суперечить статті Конституції 22. Він забирає покращені права у людини, він йде на погіршення прав людини, цей закон взагалі неможливо голосувати. Закон 5259 – те, що пропонує уряд, порушує 24 статтю Конституції… Він ставить людей в нерівні умови, вибірковість закону. Тому, вважаю, що закон 5259-2, можна прийняти за основу і доопрацювати. Тому що у ньому упущена одна деталь, у нас ще є по життєве засудження, і це знову ж таки, люди, які не враховані були навіть в першому законі і не враховані зараз. І це знову йде вибірковість закону. Ці люди мають право просити помилування із такого ж самого перерахунку – день за два. І повинен бути встановлений термін для початку розумного строку тримання під вартою. І тоді цей закон стане і буде працювати як належним чином. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Вимагає на репліку права Радикальна партія. Колеги, просимо повертатися до сесійної зали і проголосувати за законопроекти. Олег Ляшко, Радикальна партія. В чому сила, брат…чи сестра Надія? У правді! І в умінні визнавати власні помилки. З усією повагою до вас, але голосування за закон було помилкою. Тому що в результаті цього закону на волю вийшли люди, які потім убили людей, які зґвалтували українських жінок, які пограбували українських пенсіонерів, вирвавши останнє з рук, забравши пенсію. Тому треба визнавати помилки. Сьогодні прийшов час визнати цю помилку, виправити закон, і всі, хто вбиває, хто ґвалтує, хто грабує, мають сидіти в тюрмі, а не ходити на волі. Тому що хто поверне життя цих людей, хто поверне честь зґвалтованих дівчат, хто поверне вкрадену пенсію у пенсіонера? Майте силу виправляти помилки! винести всі законопроекти, і один з них, як показують виступи, він об'єднує зал – це законопроект урядовий. Я прошу зайняти робочі місця. Я поставлю у послідовності, в якій було подано, і першим поставлю урядовий – 5259. Якщо він буде прийнятий за основу, тоді інших я вже не буду ставити, колеги. Отже, прошу приготуватися до голосування, прошу зайняти робочі місця. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення (номер 5259), згідно пропозиції комітету, за основу, 5259 за основу, колеги. Так, прошу проголосувати, прошу підтримати урядовий за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

За-214 Колеги, я поставлю наступні, а потім, який надав найбільше – поставлю вже на голосування кінцеве. Наступний 5259-1 – це народного депутата Мураєва законопроект. Хто підтримує даний законопроект, прошу проголосувати.

За-47 Наступний 5259-2 – народного депутата Купрія Віталія Миколайовича. Комітет його підтримав, пропонує за основу. Хто підтримує даний законопроект 5259-2, прошу голосувати. Прошу підтримати, прошу голосувати.

Колеги, 208 – за. Рішення не прийнято. З трьох законопроектів найбільше набрав 5259, тому зараз я буду пропонувати, колеги, ви зорієнтувалися яка є позиція по всіх законопроектах, фактично близько між собою урядовий і Купрія, але урядовий набрав більше голосів. Тому давайте зараз ми повернемося до урядового і проголосуємо урядовий за основу, колеги. Прошу зайняти робочі місця, прошу підготуватися до прийняття рішення. Будь ласка, зайдіть в зал по голосуванню трьох законопроектів, урядовий має найбільшу підтримку. І, таким чином, зараз я буду пропонувати до нього повернутись і прийняти його лишень за основу, колеги, лишень за основу. Я ставлю… Колеги, будь ласка, всі прихильники і законопроекту Купрія, і урядового давайте сконцентруємося навколо одного, урядового законопроекту, колеги. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону урядового, 5259. Прошу підтримати. Прошу проголосувати, колеги, щоб не завалити законопроект. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Кожен голос важливий. Будь ласка, голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Добре, колеги, я ще раз ставлю пропозицію повернутись до розгляду 5259. Прошу проголосувати. Прошу підтримати повернення до розгляду 5259, урядового. Колеги, кожен голос має вагу. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Повернулись. 234 – за. Рішення прийняте. Тепер я ставлю проект Закону про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення (5259) за основу, колеги, за основу. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За основу. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. 235 – за. Рішення прийняте за основу. Бажаю плідної роботи до другого читання, щоб ми чимшвидше могли його прийняти в кінцевому, другому читанні. Наступний в нас в порядку денному проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедуро, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Будь ласка. За-173 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Паламарчука Миколу Петровича. Микола Петрович, будь ласка, до трибуни.

про адміністративні правопорушення та деякі інші закони щодо забезпечення прикордонної безпеки держави. Даний законопроект вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України: "Про Державну прикордонну службу", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" і "Про правовий статус іноземців, осіб без громадянства" – які, перш за все, спрямовані на ефективність протидії органам охорони… які вчиняються в межах державного кордону, так і в межах тимчасово окупованій території. З огляду на це все, врахована нагальність і важливість забезпечення інтересів держави під час виконання органами Держприкордонслужби законодавства України. підтримати рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект №5442 в першому читанні за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якін Андрій Анатолійович. Будь ласка. Шановний Голово! Шановні народні депутати! Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянуто проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів щодо забезпечення прикордонної безпеки держави (5442). Цей проект вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про Державну прикордонну службу", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" і "Про правовий статус іноземців, осіб без громадянства" який перш за все, спрямований на ефективність протидії органам охорони державного кордону правопорушенням, які вчиняються як на державному кордоні України, так і в межах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та неконтрольованих районів Донецької і Луганської областей. на це, враховуючи нагальність і важливість забезпечення інтересів держави під час виконання органами Держприкордонслужби визначеним законодавством України завдань у цій сфері, комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 5442 в першому читанні за основу. Прошу підтримати, Андрій Володимирович. Чесно кажучи, цей закон дуже важливий і технічний, тому можна його прискорити прийняття. Дякую. Колеги, давайте дуже лаконічно, щоб ми не змогли більше питань розглянути. Прошу провести запис: два – за, два – проти, але дуже лаконічно прошу у виступах. Будь ласка, запишіться, хто має бажання виступити.

Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Прошу передати слово моєму колезі Чумаку Віктору Васильовичу. Шановні колеги, я, безумовно, хочу вас попросити підтримати цей законопроект, це важливо, тому що в Кодексі про адміністративні правопорушення є перелік статей, які визначають відповідальність за порушення правил перебування в прикордонній смузі, правил перебування повз кордону, які треба дуже серйозно підсилювати, тому що зараз відповідальність на рівні 85-170 гривень, це абсолютний нонсенс, тому я прошу його підтримати. Але я хочу повернутись до нашого дообіднього засідання і задати питання Голові Верховної Ради. або призначення до аудиту НАБУ пана Сторча або пана Брауна Голова Верховної Ради оголосив, що він порадився з юристами, які дали йому, в в принципі порадили йому прийняти можливість висунути цього аудитора шляхом прямо висуненням його у залі. Я спеціально підійшов до Головного юридичного управління пана Теплюка і до його заступника пана Нижника із запитом: а хто ж таки дав таку пораду пану Голові? Шановні колеги, ні голова Юридичного управління, ні його заступник таких порад Голові Верховної Ради не давали. Більше того, вони підтвердили, що таке голосування, можливість, можливе є тільки після того, як постанова пройшла комітет. У мене тоді запитання до пана Андрія Володимировича Парубія. Шановний пане Голово, назвіть мені, будь ласка, прізвище, ім'я, по батькові та посади тих юристів, послугами яких ви користуєтесь? Пане Віктор, я в цілому в темі не по виступу мав би переривати, але дав можливість її повністю закінчити, щоб кожний мав можливість висловити свою позицію у залі. Колеги, зараз буде заключний виступ останній, після чого ми переходимо до голосування. Тому я дуже прошу зараз запросити депутатів у зал. І зараз заключний виступ Бондаря Михайла Леонтійовича, "Народний фронт" і голосуємо. Будь ласка, пане Михайло. Включіть мікрофон. 17:10:44 БОНДАР М.Л. Бондар Михайло, 119 виборчий. Передайте, будь ласка, Андрію Помазанову. Дякую. Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". тобто зараз дуже актуального питання. Але ми не повинні зараз забувати про те, що у нас якраз з цим питанням сьогодні пов'язано дуже багато наших подій сьогодення: і блокування, і стратегічні плани для того, щоб ми відновили територіальну цілісність нашої держави. І я думаю, що, можливо, гіпотетично цей законопроект, який було підтримано профільним комітетом, може стати одним із чинників, який підштовхне для того, щоб ми розробили стратегічний план все ж таки і уряд за це взявся, і парламент, щоб ми ухвалили один єдиновірний законопроект, який введе і правила торгівлі, і заборону перевезення і переміщення певних товарів і певних осіб через лінію розмежування, і, власне, один величезний стратегічний план для того, щоб ми повернули, власне, контроль спочатку, а потім повернули і повністю нашу унітарність, територіальну цілісність нашої держави від Донбасу і до Криму. Дякую. Пропоную ухвалити цей закон за основу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу зайти в зал, прошу зайняти робочі місця. Колеги, будь ласка… Шановні колеги, прошу зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Будь ласка, колеги, займіть робочі місця, переходимо до прийняття рішення. Важливий законопроект, пропонує комітет його прийняти за основу. я прошу приготуватись до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави (номер 5442) за пропозицією комітету за основу, колеги, за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. 17:13:27

Будь ласка, колеги, займіть робочі місця, зараз я поставлю на повернення. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Проголосуйте, для чого так? Зараз за одну хвилину, колеги. Зараз я попрошу проголосувати за повернення і потім – за основу. Будь ласка, колеги, прошу приготуватись до голосування. Я ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону 5442 і прошу проголосувати. Отже, колеги, голосуємо повернутись до 5442. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Колеги, якщо я поставлю повернути в комітет на доопрацювання, це буде підтримано? Добре, я ще раз поставлю, якщо не буде голосів, потім поставлю повернути в комітет на доопрацювання. Будь ласка, будь ласка, прошу всіх зайняти робочі місця, зараз поставлю ще раз. Колеги, давайте підтримаєм комітет. Там в принципі в законопроекті, він важливий, але не є складний і фактично там нема що доопрацьовувати, треба приймати рішення. Давайте, запросіть, бачу заходять в зал. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця. Колеги, сумлінно, будь ласка, кожен займіть робочі місця, бо там немає сенсу доопрацьовувати, треба приймати рішення. Отже, колеги, ми можем переходити до прийняття рішення? Колеги, прошу вас, проект Закону 5442 – повернутись до розгляду. Прошу проголосувати, прошу підтримати. 5442 – повернутись до розгляду. Прошу проголосувати, колеги. Не виходіть з залу. Прошу підтримати. Прошу підтримати, колеги, голосуємо. Прошу підтримати.

Добре. Колеги, 30 секунд, запросіть в зал людей. Будь ласка, запросіть людей в зал. 30 секунд, будь ласка, Сергій Соболєв. Шановні колеги! Соболєв, "Батьківщина". Через те, що зараз розмитий цілий ряд норм щодо регулювання дуже важливої діяльності прикордонників, ми зараз маємо страшну трагедію в Бердянську, де прикордонники, виконуючи свій обов'язок, зупинили машину, яка рухалася на величезній швидкості, стріляли вгору, по колесах. Але, на жаль, вбили жінку, яка пробувала разом з чоловіком перетнути прикордонний пост. Зараз прикордонник, який виконав свій обов'язок, засуджений на 13 років, ви вдумайтеся в це. І ключові посилання на те, що розмиті ключові норми і тепер людина, яка виконала свій обов'язок, засуджена на 13 років. 17:17:21 СОБОЛЄВ С.В. Законопроект дає можливість чітко врегулювати відповідальність тих, хто не законно перетинає кордон, але і захищає тих, хто виконує свій обов'язок перед державою. Прошу, підтримайте, будь ласка, цей законопроект. будь ласка, займіть робочі місця, приготуйтеся до голосування, ви бачите, кожен голос має значення під час голосування. Будь ласка, кожен займіть робоче місце. Добре говорити патріотичні слова на ефірах, важче в залі бути і приймати рішення у підтримку прикордонників. Отже, колеги, я ставлю пропозицію повернутися до розгляду проекту закону 5442. 5442. Прошу, колеги, всіх проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо 5442 – повернення до розгляду. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги! Уважно голосуємо. Колеги, прошу проголосувати. За-229 229, повернулись. Тільки я вас прошу, там, колеги, не хочу називати прізвищ, поверніться до своїх карток. І я ставлю проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших Законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави, 5442 за основу. За основу. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, за основу, 5442. Голосуємо, прошу підтримати, колеги. прошу проголосувати. Голосуємо, 235 – за. Рішення прийняте. Я дуже прошу, колеги, коли ми голосуємо заходити в зал, я буду наперід повідомляти, але, щоб в залі була, а не збирали ми по кілька депутатів кожного разу. Переходимо до наступного питання порядку денного – це є проект Закону про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди небезпечних речовин, частин вогнепальної зброї. 3254. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожемякіна Андрія Анатолійовича. Будь ласка, пане Андрій. Вибачте, спочатку розгляд за скороченою процедурою. Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

184 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді Кожем'якіна Андрія Анатолійовича. Будь ласка. 17:20:17 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Дякую, Андрій Володимирович. Шановні колеги, вашій увазі пропонується розглянути проект Закону про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України (щодо криміналізації контрабанди, небезпечних речовин, частин вогнепальної зброї) (№3254-д). Цей проект доопрацьований комітетом на основі законопроекту, яким пропонувалося криміналізувати контрабанду алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Однак у Верховній Раді 20 жовтня 2016 року та у комітеті криміналізація таких товарів підтримки не знайшла. На думку членів комітету, з незаконним переміщенням через митний кордон України таких товарів треба боротися економічними заходами, а не кримінальними. Доопрацьованим законопроектом пропонується включити до переліку предметів контрабанди, передбачених статтею 201 Кримінального кодексу України, перше, небезпечні речовини. У зв'язку з послабленням контролю у даній галузі правоохоронними органами фіксуються непоодинокі випадки ввезення на митну територію України потенційно небезпечних речовин, в тому числі, невідомого походження та токсичних відходів промисловості. І друге, частини вогнепальної нарізної зброї. Протягом 2014-2015 років неодноразово зафіксовано факти контрабандного перетинання… пересилання до України частин вогнепальної нарізної зброї, що приховувалась від митного контролю. Виходячи з вищевикладеного, комітет своїм рішенням рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу доопрацьований проект Закону України №3254-д. Дякую за увагу, прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Ну, ситуація у нас в країні ви знаєте всі яка. І дійсно як сказав голова комітету профільного, що останнім часом доволі почастішали випадки, коли через кордон державний пересилають не конкретну зброю, оскільки її відразу будуть вилучати, а конкретно вилучають з неї окремі деталі і вона після цього перестає бути вогнепальною зброєю. Тому, власне, цей законопроект трохи розширює суть цієї кримінальної статті, статті Кримінального кодексу України і добавляє туди саме "частини вогнепальної нарізної зброї". Тому я думаю, що цей закон є абсолютно слушним і таким, що посилить контроль у цій сфері. Я думаю, що цей закон варто ухвалювати за основу. Дякую. Прошу голосувати. Пане Мосійчук, ви просили надати вам слово на обговорення. Колеги, але це буде заключний виступ. І тому я прошу запросити усіх депутатів в зал. Через дві хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Пане Ігор, будь ласка. Фракція Радикальної партії буде підтримувати цей закон, тому що дійсно необхідно криміналізувати контрабанду зброї. Але я хотів, власне, зупинитися зараз на іншому. Надзвичайна ситуація в країні. В країні, по суті, викрита група осіб, які причетні до справ, пов'язаних із сепаратизмом. І мій колега Денис Силантьєв чітко заявив, що готовий щоб його помічника допитували, з'ясовували і все. До чого я? зараз в Рівненській обласній раді, вдумайтесь, де голова Микола Драганчук від "Батьківщини", проходять обшуки, вилучаються матеріали, тому що Микола Кучерук, лідер місцевої "Батьківщини", виніс сепаратистські заклики. І я звертаюся до колег, так само як і мій колега Силантьєв, засудити, відсторонитись і дати можливість… ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Ігор, ви дали звернення, хоча під час обговорення треба виступати по темі законопроекту. Колеги, законопроект підтримується усіма фракціями, усіма депутатами, які є в залі. Це справді важлива річ, в якій особливо мало звернення до нас Служба безпеки України, тому що вони говорять: коли порушують за контрабанду, потім просто можна через адміністративне стягнення дати штраф, і це набагато дешевше, аніж ті кошти, які вони отримують за контрабанду. Давно Служба безпеки зверталась до нас з тим проханням. Давайте підтримаємо комітет, давайте проголосуємо законопроект. І я прошу усіх зайняти робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення, колеги. Будь ласка, друзі, не виходьте з залу. Прошу запросити депутатів в зал. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди небезпечних речовин, частин вогнепальної зброї (3254д) за пропозицією комітету за основу, колеги. Будь ласка, всі колеги, прошу приготуватись до голосування. Прошу підтримати. Прошу проголосувати за основу 3254. Будь ласка, голосуємо, колеги.

212. Я бачу, всі підтримують. Не встигли. Будь ласка, я поставлю на повернення. Зайдіть в зал, будь ласка, запросіть депутатів в зал. Я почекаю 30 секунд, я прошу запросити депутатів в зал. Будь ласка, Паламарчук 1 хвилину. І я прошу зараз запросити депутатів в зал. Будь ласка, 1 хвилину Паламарчук. Шановні колеги, друзі, це законопроект дуже важливий, він важливий тим, що ми сьогодні не можемо боротися з тим, що нам надсилають поштою зброю, потім тут збирають її, надсилають реактивні речовини в Україну, а ми не голосуємо такий важливий законопроект. Тут немає ніяких ні політичних, ніяких… Треба робити те, що ми повинні робити, дати можливість нашим пограничникам, нашим людям боротися з таким злом як ввезення незаконної зброї і реактивних речовин в Україну. Що не зрозуміло? Проголосуйте, будь ласка, за даний законопроект. Будь ласка, прошу займати робочі місця. Зараз я поставлю пропозицію на повернення. Колеги, будь ласка, зайдіть, займіть робочі місця. Колеги, я прошу покликати депутатів, які щойно вийшли. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди небезпечних речовин, частин вогнепальної зброї (3254). Колеги, прошу підтримати. Кожен голос має вагу. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Ні, секундочку, секундочку. Прошу, займіть робочі місця, колеги. Шановні колеги! Пане Демчак і інші колеги, зайдіть, будь ласка, на ваші робочі місця. Руслан, будь ласка, – на ваше робоче місце. Ну це ж непристойно, коли ми скликаємо… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону 3254. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Будь ласка, голосуємо колеги. Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Уважно, колеги! Голосуємо. залі) Я бачу. Займіть робочі місця, колеги, всі, що є в залі. Два голоси. Колеги, будь ласка, сконцентруйтесь, зараз поставлю ще раз. Колеги, займіть робочі місця. Я можу ставити на голосування? Будь ласка, два голоси! Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону 3254. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Уважно! Всі на місцях вже? Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо.

За-235 І я ставлю проект Закону про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу (№3254) за основу, колеги. Не розходьтесь, будь ласка, не розходьтесь. За основу 3254. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу. За-239 Рішення прийнято. Проект прийняти за основу. Колеги, у нас далі йде блок "правоохоронної діяльності", друге читання, але дуже короткі законопроекти, тому я прошу не розходитись. Колеги, вони дуже короткі і прості, там по кілька правок, там навіть не буде обговорення, бо це друге читання. Прошу всіх залишатися на місцях. Отже, перший. Проект Закону (це блок "друге читання") про внесення змін до статей 71 і 83 Закону України "Про Національну поліцію" щодо присвоєння чергових спеціальних звань (5006). І я запрошую до доповіді голову комітету Кожем'якіна Андрія Анатолійовича. Будь ласка. 17:32:22 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Шановні колеги, на ваш розгляд пропонується порівняльна таблиця проекту Закону про внесення змін до статей 71 і 83 Закону "Про Національну поліцію" щодо присвоєння чергових спеціальних звань (№5006), який комітет підготовив до другого читання. Нагадаю, що цей проект був прийнятий 15 листопада 15-го року. Проектом пропонується внесення змін до статей 71 і 83 Закону України "Про Національну поліцію" з метою законодавчого врегулювання питання присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, які прикомандировані або у відрядженні до державних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій відповідно до займаної посади. Під час підготовки проекту надійшло 4 пропозиції від народних депутатів. Комітетом врахована одна пропозиція пана Паламарчука і відхилено 3 пропозиції народних депутатів Дмитренка і Левченка. Порівняльна таблиця у вас є. Колеги, комітет рекомендує прийняти в другому читанні закон та в цілому і в будь-якому випадку це дуже короткий і, я вважаю, технічний закон. Дякую, Андрій Володимирович. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Але ми пройдемось по всім поправкам.

Вважаю не прийнятним існування інституту, коли народний депутат, представник органів місцевого самоврядування, який є військовослужбовець, поліцейський і так далі має можливість на строк виконання депутатських повноважень прикомандируватися до Верховної Ради України чи органів місцевого самоврядування із залишенням на строк виконання покладених на нього повноважень на службі в зазначених органах і установах. За своєю суттю така ідея є, по суті, корупційною адже особа, яка фактично виконує повноваження депутата Верховної Ради України або в місцевих радах при цьому для неї зараховується період цієї роботи як нібито проходження військової служби або служби в правоохоронних органах з наданням у майбутньому відповідних пільг та переваг. При цьому така особа не виконує жодних завдань, в тому числі і бойових. Це в свою чергу ставить в нерівне становище осіб, які реально виконують бойові, або будь-які інші завдання в правоохоронних органах, або на військовій службі. Тому моя поправка стосується того, щоб прибрати таку ідею, щоб не можна було зараховувати роботу у Верховній Раді чи в якісь інші… Пан Юрій! Я з вами, в душі, я погоджуюсь з вами і ви правильно кажете, але, на жаль, ваша поправка суперечить концепції проекту прийнятого у першому читанні, ви ж знаєте. І більше того, вона потребує внесення змін до законів про статус народного депутата, про статус народних депутатів місцевих рад. На жаль, вона відхилена з цих причин. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування правку номер 2 народного депутата Левченка. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. Комітет її відхилив.

За-137 Рішення не прийняте. І, колеги, в нас фактично остання правка і тому я прошу депутатів зайти в зал і прошу запросити депутатів в зал – це є 4 правка народного депутата Левченка.

Крім того, в супровідних документах до законопроекту будь-які аргументу, які б доводили необхідність такого законодавчого кроку, якими пропонується присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським відрядженим із залишенням на службі в поліції до державних органів, підприємств, установ, організацій, що здійснює за поданням керівників зазначених органів підприємств, установ або їхніх уповноважених заступників відсутні. І я ще раз наголошую, я шкодую, що перша моя правка не пройшла, абсолютно не логічно, немає будь-якого логічного пояснення, з точки зору соціальної справедливості, навпаки це суперечить принципу соціальної справедливості. Коли людина працює в одному органі, але при цьому отримує стаж і відповідні майбутні пільги зовсім за інші завдання, це абсолютно не прийнятно. Тобто знову ж таки такими кроками ми сіємо в суспільстві ненависть до політиків. Для чого це робити? Все ж таки наполягаю на поправці і наполягаю, щоб такі кроки не робилися. Дякую. Будете коментувати, Андрій Анатолійович? правильного висновку юридичного. Але, на жаль, в цьому випадку знову ж таки суперечить концепції проекту, який був прийнятий в першому читанні і все, і це є закон. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, пане Юрій? Я ставлю на голосування поправку номер 4 народного депутат Левченка, комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати, будь ласка.

За-124 Рішення не прийняте. Таким чином, колеги, ми завершили обговорення. Я прошу запросити депутатів в зал, ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, прошу всіх депутатів запросити в зал для прийняття рішення.

Отже, колеги, можемо переходити до прийняття рішення? Отже, прошу приготуватись до голосування і я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статей 71 і 83 Закону України "Про Національну поліцію" щодо присвоєння чергових спеціальних звань. В другому читанні та в цілому 5006, ви маєте карточки всі, хлопці? Прошу проголосувати,

187. Рішення прийняте. А… може, повторне друге? Колеги, в нас політична є розбіжність по цьому законопроекту. Давайте повторне друге поставлю. Підтримаєте повторне друге тоді? Давайте, колеги, на повторне друге читання. Давайте… Запросіть у зал депутатів. Давайте повторне друге читання. Колеги, будь ласка, я ставлю на голосування наступну пропозицію: проект Закону про внесення змін до статей 71 і 83 Закон України "Про Національну поліцію" щодо присвоєння чергових спеціальних звань, направити на повторне друге читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати, на повторне друге читання, колеги. Будь ласка, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-189 Немає з цього приводу теж позиції, тому проект Закону 5006, на жаль, відхилений. Наступний в нас проект Закону 3719 Отже, колеги, 3719. Я дуже прошу, колеги, усіх сконцентруватися, це теж друге читання, проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань слідчих дій з метою забезпечення додаткових гарантій законності при їх проведенні (№3719). Це теж друге читання. І я запрошу до доповіді голову Комітету з питань законодавчого забезпечення Дякую, Андрій Володимирович. Шановні колеги, я прошу вашої уваги, тому що це дуже важливий законопроект, який вам пропонується до другого читання. Цей закон, який чекає вже півроку. І дуже вдячний, що сьогодні він стоїть на порядку денному, про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань слідчих дій з метою забезпечення додаткових гарантій законності при їх проведенні. цей законопроект був прийнятий 8 вересня 2016 року за основу із скороченим строком підготовки для розгляду. Надійшло 137 пропозицій та поправок від народних депутатів, 29 – врахували, 142 – відхилили, по двом пропозиціям комітет рішення не прийняв і пропонує визначитися Верховній Раді України. При підготовці до другого читання комітет виходив із того, що щоб зберегти та вдосконалити, а не, якщо можна якщо можна так сказати, спотворити концепцію законопроекту прийнятого в першому читанні. Тому пропозиції від народних депутатів враховані. Але що він, цей законопроект нам пропонує? Приписи щодо заборони тимчасового вилучення електронних інформаційних систем із наданням слідчим здійснювати копіювання інформації, а не вилучення техніки, раз. Друге. Приписи, які дозволяють застосування спецпідрозділів під час проведення обшуків у суб'єктів господарювання виключено, виключено на підставах ухвали слідчого судді та лише по тяжких і особливо тяжких злочинах. Третє. Положення щодо забезпечення доступу адвоката до процесу обшуку на будь-якому його етапі. Четверте. Положення, які дозволяють обшук лише як виняткову слідчу дію, коли неможливо отримати інформацію в інший спосіб. П'яте. Приписи, які запроваджують у клопотанні обов'язкову аргументацію необхідності обшуку та детальний опис предметів і осіб, які планується відшукати. Таким чином, комітет прийняв рішення: рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект закону в другому читанні і в цілому як закон. Таблиця вам роздана. Будь ласка, подивіться. І я прошу визначитись з даного питання. І дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до розгляду правок. Я буду зачитувати.

33-я, Власенко. Не наполягає. 34-а, Маркевич. Не наполягає. 37-а… 38-а, Продан. Не наполягає.

пропонується виключити пункт третій законопроекту, яким доповнюється стаття 223-я КПК частину 9-у щодо обмеження використання спеціальними підрозділами спеціальних засобів, що приховують зовнішність: маски для обличчя, балаклави тощо. А також демонструвати зброю чи спеціальні засоби, крім виняткових випадків під час проведення обшуку у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особо тяжкого злочину. Ми бачимо повсякчас, постійно як по суті "тітушки" з корочками правоохоронних органів, вдягнувши балакливи, вриваються до людей додому або прямо на вулиці людей забирають, кидають в машини. І навіть невідомо, хто ці люди є. Навіть неможливо проти них порушити кримінальну справу, внести в ЄРДР і почати досудове розслідування, неможливо притягнути до відповідальності, тому що вони замасковані балаклавами. Тому ця поправка є абсолютно неприйнятна, і я вимагаю її поставити зараз на підтвердження і закликаю не підтримувати цю поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Хто підтримує комітет, прошу проголосувати на підтвердження 49 поправки, прошу проголосувати.

57-ма, Власенко. Не наполягає. 59-та, Семенуха. Не наполягає. 61-а, Гусак. Наполягає. Будь ласка, включіть мікрофон, включіть, будь ласка, мікрофон. Чомусь мікрофон не включився, але я почув що. Я можу ставити на голосування, так? Не треба включати, так? Ви видно не на своєму місці. Добре. Отже, я ставлю 61 поправку, яку відхилив комітет, але народний депутат просить її підтримати. Отже, хто підтримує поправку 61 народного депутата Гусака, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо, хто підтримує 61 поправку, будь ласка.

87-а, народний депутат Сотник. Не наполягає. 89-а, Гусак. Наполягає. Ви подивіться, чи ваша карточка на місці є. Включіть, будь ласка, мікрофон. Народний депутат Гусак. Прошу поставити цю поправку на голосування і підтримати її. яку комітет відхилив. Хто підтримує поправку 89, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо. Комітет її відхилив. Будь ласка.

Міщенко. Не наполягає. Колеги, лишилось кілька поправок. Ми через кілька хвилин перейдемо голосування. Тому я прошу запросити депутатів в зал, через кілька хвилин ми перейдемо до голосування. 109-а, Продан. Не наполягає. 110-а, Костенко. Не наполягає. 111-а, Костенко. Не наполягає. 113-а, Одарченко. Не наполягає. 116-а, Ленський. Не наполягає. 118-а, Журжій. Не наполягає.

143, Ленський. Не наполягає. 148-а, Семенуха. Не наполягає. 149-а, Костенко. Не наполягає. 150-а, так? 150-а. Включіть мікрофон, будь ласка, 150 поправка, Левченко. Я хотів… перед тим як ставити пропозицію, я хотів би почути позицію доповідача тому що тут трошки, на мою думку, якийсь законодавчий бардак відбувся щодо 150 поправки. А я хотів би все ж таки зрозуміти, в тому законопроекті, в якому зараз, в остаточному тексті, в тому варіанті який пропонується, є можливість чи немає можливості вилучення відповідних електронних носіїв без ухвали судів

Тобто, цей законопроект якраз і покращує сьогодні і забезпечує, скажемо так, безпеку тих, хто потрапляє під дії слідчих, або працівників правоохоронних органів, скажемо так, несподівано.

підтримайте зазначений законопроект. Це законопроект, якого чекають не тільки український бізнес, а взагалі люди, які орієнтуються на Україну і хочуть інвестувати сюди свої кошти, в частності Більше того, ми були свідками подекуди свавілля правоохоронних органів, давайте ми зупинимо це і покажемо, що Україна є цивілізована держава, де можна вільно вести свій бізнес. Авторами зазначеного законопроекту є представники абсолютно всіх фракцій, тому я ще раз прошу, проголосуйте за зазначений законопроект і вам абсолютно всі українці скажуть дякую за те, що зупиниться подекуди свавілля правоохоронних органів. Дякую щиро. Отже, колеги, заключне слово і ми переходимо до голосування. Я прошу, так само, активно запросити просто колег, бо тут кожен голос може мати вагу, справді. Отже, Кожем'якін Андрій Анатолійович

за підписом депутатів усіх фракцій, тому що він об'єднує дійсно всіх наших депутатів, які його пропонують, їх мотивація дуже проста і конкретна, не дати можливості тим людям, які сьогодні займаються корупцією в правоохоронних органах, припиняти роботу будь-якої бізнес-структури шляхом вилучення тих чи інших електронних носіїв, або інших, скажемо так, і комп'ютерів, і мобільного зв'язку, і всього іншого. Все, це дуже важливий і конкретний закон. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань слідчих дій з метою забезпечення додаткових гарантій законності при їх проведені (номер 3719) в другому читанні та в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги! Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колег, голосуємо! Колеги, будь ласка, запросіть депутатів в зал, я поставлю на повернення. Колеги, будь ласка. Я ставлю пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 3719. Я прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати.

За-205 Колеги, повторне друге читання. Давайте об'єднаємося. Повторне друге читання, колеги. Давайте, щоб ми не втратили законопроект. Я вас прошу, колеги. Давайте підтримаємо всі гуртом повторне друге читання. Я бачу, є голоси в залі. Давайте об'єднаємося навколо цієї пропозиції. Колеги, я ставлю на голосування пропозицію проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо окремих питань слідчих дій з метою забезпечення додаткових гарантій законності при їх проведенні) (№3719) направити на повторне друге читання. Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати, повторне друге читання. Прошу проголосувати. – за. Рішення прийняте.

Колеги, я прошу, я зараз ще раз поставлю на повернення, ще раз поставлю на повернення. Будь ласка, ну зберіть людей тоді, колеги. тоді зберіть людей, якщо ви просто поставите. Запросіть депутатів в зал. Я ж не візьму їх нізвідки, колеги. Отже, я ще раз поставлю на повернення, колеги, і на повторне друге, щоб ми не втратили законопроект. Я буду ставити повторне друге, щоб в тих, в кого є сумніви, не було будь-яких питань з того приводу. Отже, я зараз поставлю на повернення, а потім – повторне друге читання. колеги, я прошу сконцентруватися. Я прошу зайти в зал, зайняти робочі місця. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту закону 3719. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати.

210. Немає голосів. Рішення не прийняте. Проект Закону 3719 відхилений. Колеги, я хочу я хочу ще зачитати оголошення, яке прийшло в Президію Верховної Ради України. Відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Зелена енергія змін". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України Кацер-Бучковську Наталію Володимирівну, Рябчина Олексія Михайловича, Бєлькову Ольгу Валентинівну і Єднака Остапа Володимировича. Вітаю створенням. І, колеги, хочу нагадати: о шостій годині у нас відбувається День Криму, і на третьому поверсі… Прийняття присвячення Дню Криму. Я прошу колег народних депутатів взяти участь в цьому заході, який нагадає нам про те, що Крим український і що ми маємо докласти усіх зусиль, щоб повернути контроль української влади над окупованою частиною нашої держави. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10-й годині ми продовжимо нашу роботу і я прошу всіх завтра о 10-й годині прибути в зал для продовження роботи Верховної Ради України. Дякую. Дякую.